**Bebić, Luka (HDZ)** Prelazimo na – - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskome saboru, drugo čitanje, P.Z. br. 308 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Sukladno Poslovniku ovaj zakon raspravljamo u drugom čitanju. Amandmani se mogu plodnosti

Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Ministar uprave gospodin Davorin Mlakar. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče. Dame i gospodo. Istovremeno sa paketom zakona kojima se uvode određene mjere smanjenja između ostalih i mirovina saborskih zastupnika, članova Vlade i drugih dužnosnika Republike Hrvatske, Vlada nastavno na svoj zakon koji je bio podnesen ovom Domu već prije nekoliko mjeseci, predlaže Konačan prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru koji je u odnosu na tekst iz prvog čitanja doživio samo jednu promjenu člankom 2. gdje je precizirano ono stečeno pravo, odnosno da zastupnici koji su zastupničku dužnost obnašali prije stupanja na snagu ovoga zakona, imaju pravo na zastupničku mirovinu prema propisima koji su vrijedili u vrijeme kada su oni obnašali dužnost zastupnika. Dakle samo uvodno još za reći je da ovim zakonom se postrožuju uvjeti za stjecanje prava na mirovinu saborskih zastupnika, što znači da umjesto dosadašnjih dvije godine mandata i 55 godina života za muškarce, odnosno 50 za žene, sada se uvodi norma koja traži 4 godine zastupničkog mandata i 60 godina života za muškarce, odnosno 55 godina života za žene. To je tekst kakav je bio u prvom čitanju. I prijedlog je da ovaj zakon stupi na snagu nakon provedbe privih sljedećih izbora za zastupnike u Hrvatskom saboru, što znači da bi se primjenjivao tek na ovaj idući saziv Hrvatskog sabora. Evo, hvala Hvala. Žele li odbori uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Emil Tomljavnović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvaženi gospodine ministre, kolegice i kolege. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podupire ovaj prijedlog zakona. Naime, ovaj zakonski prijedlog Vlade apsolutno treba poduprijeti jer je zasigurno i potrebno i nužno na drugačiji način urediti pravo zastupnika na na zastupničku mirovinu, odnosn drugim riječima postrožiti uvjete za stjecanje prava zastupnika na zastupničku mirovinu. Isto tako za podržati je zakonsko rješenje prema kojem se dužnosniku vrijeme trajanja mandata ne uračunava i vrijeme u kojemu je mandat mirovao, a u smislu da je kao zastupnik bio izabran ili imenovan na dužnost čije je obavljanje ne spojivo sa obnašanjem zastupničke dužnosti. Međutim, prije analize ponuđenih zakonskih rješenja treba istaknuti naravno da je sada po važećem zakonu egzistiralo rješenje da se pravo na zastupničku mirovinu ostvaruje prije ispunjenja općih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu, ako su u odnosu na zastupnika ispunjena tri uvjeta, ali ta tri uvjeta naravno su morala biti ispunjena kumulativno. Prvi od njih, ako je zastupnik u jednom zastupničkom mandatu obnašao dužnost zastupnika dulje od polovice vremena trajanja zastupničkog mandata. Drugi, ako imao ili ima najmanje 20 godina mirovinskog staža, dakle staža osiguranja. I treće kumulativni uvjet, dakle starost, odnosno godine života i to za muškarce navršenih 55 godina života, odnosno za žene 50 godina života. Naglasiti ili za naglasiti je da pooštravanjem tih uvjeta temeljem predloženog zakona za ostvarivanje prava na mirovinu prije ispunjenja općih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu u tom smisli treba ponovno iščitati i naglasiti, odnosno u kom smislu je to pooštravanje uvjeta predloženo samim zakonskim rješenjem. ako je najmanje 4 godine obnašao dužnost zastupnika, dakle puni mandat. Drugo, ako ima najmanje 25 godina mirovinskog staža, dakle staža osiguranja, a ne 20 godina. I ako je navršio 60 godina života za muškarce, odnosno 55 godina za žene. Isto tako za poduprijeti su i ona zakonska rješenja koja izbjegavaju sve elemente moguće retroaktivnosti, odnosno retroaktivne primjene odredaba zakona. Naime, ovaj zakon stupa na snagu na dan konstituiranja Hrvatskog sabora, nakon provedenih prvih sljedećih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. A na zastupnike koji su do tada obnašali zastupničku dužnost, primjenjivati će se propisi koji su važili u vrijeme dok su dužnosnici obnašali svoje dužnosti. Shodno svemu iznesenom i s obzirom na intenciju Vlade da se pooštre uvjeti za stjecanje prava na ovu vrstu imovine, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice apsolutno podupire ova zakonska rješenja. Hvala lijepo. Hvala. U ime kluba HNS-a gospodin zastupnik

da stojimo uz njih, dapače neki od nas smo išli i korak dalje, težeći da se ovaj zakon primjenjuje već na naš sastav u Hrvatskom saboru, ali je tada kod prvog čitanja jasno rečeno da se ne smije zadirati u već stečena prava. Iz toga razloga članak 2. i članak 3. ovog zakona jesu u naravi ovakvi kakvi su predloženi, dapače dozvolite mi da ih još jedanput pročitam. Dakle, zastupnik koji je zastupničku dužnost obnašao prije stupanja na snagu ovog zakona, ima pravo na zastupničku mirovinu prema propisima koji su važili u vrijeme kada je obnašao dužnost zastupnika. Kolega Tomljanović je dodao nekoliko riječi da bude još jasniji tekst ovog članka. I članak 3. ovaj zakon stupa na snagu na dan konstituiranja Hrvatskog sabora nakon provedenih privih sljedećih izbora za zastupnike Hrvatskog sabora. E tu sada jedna mala dilema. Naime, malo prije smo prije 10 minuta raspravljali o jednom zakonu, gdje smo rekli da se smije zadirati u već stečena prava određenih kategorija umirovljenika, što je pomalo neprincipijelno. I slažem se sa kolegom Lesarom koji je raspravljao na ovu temu i pitanje je da li će test provjere ustavnosti uistinu ovdje pokazati da nemamo pravo i moguće je da će u ovoj nazovi seriji izmjena i dopuna zakona iz razloga štednje doći do niza grešaka koje ćemo morati u još jednom pokušaju korigirati što neće biti dobro ali čini nam se da će realno do toga doći. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

gospodine potpredsjedniče, uvažena gospodo zastupnici. Šta ću reći? Šta ja mislim? Ja mislim da bi penzija zastupnika trebala slijediti logiku mandata. Nije isto biti u ovome parlamentu, Vladi ili Ustavnom sudu jedan, dva, tri, četiri, pet ili više mandata i utoliko kada bih ja mogao o tome odlučivati za jedan mandat odredio bih 45% od prosječne plaće, za dva mandata 55%, za tri mandata 65% prosječne plaće, za četiri mandata 75, za pet i više 85%. Znači, da se valorizira rad u parlamentu, Vladi itd. Međutim, znam da to teško može proći ali zato koliko ima "privilegiranih" mirovina u Republici Hrvatskoj. Moji prethodnici prije su rekli pa negdje oko 180 tisuća ljudi je u jednom takvom statusu. Da počnemo od predsjednika Republike do boraca narodnooslobodilačkog rata, od policajaca do generala, od boraca Domovinskog rata rata do rudara Ugljenokopa "Tupljak" na što sam izuzetno ponosan jer sam taj zakon osobno nekako progurao kroz parlament pa sve tamo do akademika koji su spominjani malo ranije, političkih zatvorenika, bivših oficira Jugoslavenske narodne armije itd. Netko će reći neka svi dijele istu sudbinu. Međutim, što je bit kada mi govorimo danas o mirovinama? To je deindustrijalizirana Hrvatska, to je kroz privatizaciju opljačkana Hrvatska, to je pad gospodarske aktivnosti u ovome trenutku u cijeloj Republici Hrvatskoj. To je konačno činjenica da u ovome času imamo negdje oko milijun 550 tisuća osiguranika znači oni koji plaćaju doprinose i imamo s druge strane oko 1 tisuća korisnika raznih mirovina. To je bit. A pitanje na koje sigurno nećemo danas dobiti odgovor tko je za to odgovoran, tko je zemlju doveo u takvu situaciju, tko nas je na taj način ili tu da se tako izrazim uvalio. Bit je koliko je taj naš mirovinski sustav stabilan. I ono što je isto tako bitno što mi možemo u vremenu pred nama očekivati da li će se taj sustav održati, da li ćemo u dogledno vrijeme potaknuti investicije, potrošnju i jednom riječju razvoj. Sustav 1,4 niti ne, 1,38 radnika naspram jednog penzionera na jedan duži vremenski period teško da je održiv. To valja promijeniti kako jasno i kroz politiku solidarnosti unutar mirovinskog sustava ali prije svega jasno dizanjem gospodarskih aktivnosti. Ono što je sigurno da najgore tek slijedi ovoj zemlji i to će se dogoditi negdje pred sezonu iduće godine. Ja se ne slažem recimo sa jednom izjavom gospodina Lesara malo ranije da Hrvatska nekih ranijih godina nije bila u krizi. Hrvatska je imala jedan težak, razoran, agresorski rat na svom teritoriju od 91. do 95. kada je trećina zemlje bila okupirana, Hrvatska je bila u krizi i godinama nakon toga, i 99. kada smo imali pad bruto proizvoda od 1,5% radi NATO udara na SR Jugoslaviju kad smo zabilježili jednu izgubljenu turističku sezonu. Hrvatska je bila u krizi tvrdim i nakon 2000. godine a da ne govorimo danas 2009. godine. Šta se dešavalo? Od 2000. godine na ovamo počela se povećavati jedna gospodarska aktivnost na temelju i danas je isti 42 milijarde eura. I danas recimo ove godine da bi servisirali taj dug mi moramo vratiti 9,8 milijardi eura. Mi smo svo vrijeme bili u krizi ali smo živjeli na temelju strane akumulacije. I danas kada je svijet zapao isto tako u krizu kriza trese Hrvatsku usuđujem se reći daleko žešće nego jednu Italiju, Njemačku, Austriju, Ameriku jer nemamo vlastite akumulacije a najgore će se tek nama dogoditi. Malo prije je isto tako netko rekao da za mirovine na godišnjoj razini treba izdvojiti 34 milijarde kuna. To je ekvivalent od 1/3 proračuna Republike Hrvatske. To je ogroman teret ali bez obzira na sve pogotovo na ove penzije stečene od rada gospodo nemojmo dirati. Ove statusne kako ih je netko naziva to je nešto drugo iako u stečena prava jasno ne može se dirati, ali u ove mirovine koje su stečene od rada nemojmo ulaziti zato jer će usuđujem se reći gotovo svaki drugi umirovljenik naći se u nesnosnoj situaciji. Sve u svemu vjerojatno će i drugi klubovi podržati ovu kozmetiku u ovome zakonu. Glasat ćemo i mi, nije to sada neki problem ali mislim da treba napraviti jednu cjelovitu, poštenu reformu i tih mirovinskih prava. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Poštovane kolegice i kolege, gospodine predsjedniče. Prvo želim reći da je zakon čije izmjene danas raspravljamo vjerojatno jedini zakon od 1990. godine koji je u Hrvatskom saboru prihvaćen a da je njegov predlagatelj bila grupa zastupnika. Ovaj zakon u Saboru je donijet 1995. godine. Nije ga predlagala ni Vlada Republike Hrvatske, nije ga predlagao nijedan klub zastupnika nego grupa zastupnika iz tada pa gotovo svih parlamentarnih stranaka. To je doista jedini zakon koji sam otprilike u tom kontekstu našao. Interesantno je da nakon usvajanja tog zakona 95. godine sve Vlade i svi klubovi zastupnika uvijek ga često brane. Drugo, osim ovih kozmetičkih promjena i malo postroženih uvjeta bitno je reći sljedeće. Ovaj će se zakon početi primjenjivati 2016. godine. Dakle zakon kojega ćete ovaj tjedan izglasati početi će se primjenjivati 2016. godine. Ne ove, ne iduće, ne '12., '13., '14., '15.-te nego 2016. i to naprosto zato što će prvi članovi Vlade i zastupnici koji će ući u Sabor i Vladu nakon parlamentarnih izbora 2011. pravo na ovu mirovinu steći tek 2016. Vjerojatno će po tome ovaj zakon ući u rekordere u odnosu na vrijeme kada se donaša i na vrijeme kada će se početi primjenjivati. To je 7 godina unaprijed. Ali dobro. Članak 2. veli da oni koji su obnašali dužnost prije stupanja na snagu ovoga zakona ostvaruju pravo na mirovinu po propisima koji su tada vrijedili. Da li je netko tko je ostvario pravo a nije ga konzumirao, nije iskoristio pravo na mirovinu bi bio zakinut da mu se to pravo sada ukine. Ne govori se o ukidanju onda stečenog prava, jer ga netko nije ni koristio, nije ga iskoristio, mogao je a nije želio, špekulirao je. Neki su uzeli i uzimaju plaću 6 mjeseci punu, pa 6 mjeseci pola, pa bi onda htjeli u mirovinu. Ali na kraju prošlog mandata, saziva Sabora neki zastupnici su podnijeli zahtjev da to primaju i rekli su im ne, vi imate pravo na mirovinu, morate ili mirovinu ili ništa. Čujem da se u Vladi taj …/Govornik se Dakle, ne prihvaćam tvrdnju da bi se ukidanjem toga prava onima koji nisu konzumirali pravo ukidala stečena prava. Čime je '95. opravdano donošenje zakona? Tvrdnjom da u Saboru i u Vladi ima pojedinaca koji nisu materijalno zbrinuti jer u bivšem sustavu nisu mogli ostvariti pravo na rad pa da ih treba posebno zakonom zbrinuti. Ima li u hrvatskoj Vladi, Vrhovnom sudu, ustavnom sudu i u ovom Saboru još uvijek takvih ljudi, pojedinaca zbog kojih ovaj zakon …/Govornik se ne razumije./… ili se radi o čistoj privilegiji. Vrst privilegije, za državne dužnosnike u mirovinskom osiguranju postoji u većini država u Europi. Ali se te privilegije odnose ili na prijevremene uvjete za mirovinu ili privilegije u iznosu obračuna visina mirovina. Ali istovremeno da postoji privilegija i kod uvjeta za odlazak u mirovinu ili stjecanje prava na mirovinu i kod obračuna visine mirovine ja nisam našao niti u jednoj europskoj državi. To tim više što vas upozoravam da po ovom zakonu se staž osiguranja stečenih u inozemstvu računa kao staž koji zadovoljava uvjete za odlazak u mirovinu po ovom zakonu. I to na temelju mišljenja Vlade 2004. godine kada je današnji predsjednik Sabora kolega Bebić tražio, pokrenuo postupak autentičnog tumačenja zakona. Zahtjev za tumačenje zakona je odbijen temeljem mišljenja prava Vlade, a Vlada je zatražila mišljenje resornog ministarstva da iz zakona proizlazi da staž, mirovinski staž, staž rada stečen u inozemstvo se dužnosnicima računa sa osnova prava primjene ovoga zakona. E takvu odredbu sigurno nema ni jedna druga europska država. I da završimo. Ja neću glasati za ovaj zakon tako dugo dok ne predložite da se članak 8. do 16. briše iz zakona što bi značilo da svi državni dužnosnici mirovinu stječu po općim mirovinskim propisima. Hvala